kakav predviđa Poslovnik u dnevni red. **Reiner, Željko (HDZ)** Dakle imamo: - Prijedlog za izbor predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora. Predlagatelji su 43 zastupnice, odnosno zastupnika. Ovaj prijedlog predložen je sukladno članku 272. Poslovnika Hrvatskoga sabora od strane 43 zastupnice i zastupnika. Prijedlog akta primili ste u pretince. Žele li predlagatelji dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Nitko se ne javlja. Hvala. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje.

Glasovanje je završeno. Od ukupno 138 koliko nas ima 81 je za, ništa suzdržanih, 52 protiv. Prema tome, 57 protiv. Prema tome, utvrđujem da je većinom glasova za predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost izabran gospodin Ranko Ostojić. Čestitam.

Glasovanje je završeno.

na glasovanje. Glasovanje je završeno.